nastavljamo rad Sedme sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 87 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubace svoje identifikacione kartice jedinice.Hvala.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno u ovom trenutku 109 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Nastavljamo rad i prelazimo na zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od 3. do 5. dnevnog reda.Molim reda.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o izmenama o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, Predlogu odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava parlamentarnog Odbora za stabilizaciju i pridruživanje o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu.Pošto decu.Pošto smo ovde predlagači gospodin Martinović i ja, ja nemam šta da obrazlažem, niti će, pretpostavljam, gospodin Martinović, pitam

pitanje stalnih parlamentarnih delegacija, kao i pitanje članstva, odnosno Odbora za stabilizaciju i pridruživanje su teme koje zapravo predstavljaju onaj aspekt delovanja u Narodnoj skupštini koji može biti vidljiv, ali i ne mora.Dakle, postoji ono što se zove sama matica delovanja rada Skupštine, a to je ono što radimo obično svakodnevno ovde u plenarnoj sali, ali i ono što je zapravo nužno da odradimo. Međutim, postoji i onaj deo Narodne skupštine koji može biti pasivan, a može biti i jako aktivan.Ovo što danas imamo pred nama jeste, dakle stalne parlamentarne delegacije je zapravo nešto o čemu bi trebalo da se meri stvarni kapacitet, i to onaj pojedinačni, kako kako u samim poslaničkim klubovima, tako i uopšte u celokupnom parlamentu.Svakako da Narodna skupština ima svoju tradiciju po ovom pitanju i ima svoje aktivnosti. Istina, ono što jeste određeni otežavajući aspekt, odnosno otežavajuća okolnost kako bi ove delegacije funkcionisale u punom kapacitetu jeste ovo stanje u kome se nalazimo, dakle stanje kovid pandemije. Mi otprilike sada taj aspekt aktivnosti, ne samo pitanje stalnih parlamentarnih delegacija, već skoro sve one aktivnosti koje imaju veze sa međunarodnim aktivnostima u kojima po našim ovde propisima i programima sudeluju narodni poslanici su nekako svedeni na minimum. Međutim, razumemo potpuno da smo i mentalno opredeljeni, odnosno određeni da se bavimo onim što je najnužnije, da prosto omogućimo rad Narodne skupštine, odnosno da izvršavamo obaveze koje su nam predviđene ovde u Narodnoj skupštini, jer bez obzira na činjenicu da se nalazimo u nekoj vrsti neuobičajenog stanja, iako ono zvanično nije vanredno, ali ali činjenica je da nije ni potpuno redovno, niti je potpuno uobičajeno. Dakle, mi jesmo narodni poslanici, mi obavljamo te dužnosti i mi svakodnevno dolazimo na posao, na kraju krajeva i izvršavamo i svoja prava koja su nam predviđena po statusu narodnog poslanika. Građani imaju pravo da od nas traže puni kapacitet, svakako uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo.Ono na šta bih ja hteo u ovom slučaju ukazati jeste da da ne podlegnemo onom osećaju koji je prirodan za čoveka, a to je svakodnevno nadanje – e, sada će kovid sutra da prestane, pa ćemo mi da krenemo normalno da radimo. Dakle, vidite mi smo taj osećaj imali još pre godinu dana kada smo se suočili sa ovom krizom i onda smo nekako očekivali da bi ovaj mesec, da bi još tri meseca, pa sada će, pa pola godine, ali evo vidite i sami godina je dana i ne samo kod nas, kod nas mogu kazati da je nekako atmosfera ponajbolja i ne samo psihološki, iako je i taj psihološki aspekt vezan za ono sve što se čini na nivou države u pogledu preduzimanja svih mera i aktivnosti od imunizacije do delovanja na polju medicinske infrastrukture, pružanju usluga.Dakle, ono što jeste dobro i što je svakako za pohvalu, da ova zemlja sa svojim rukovodstvom ide, mogu kazati, nekoliko poteza ispred okruženja, ali sigurno ide bar pola poteza ispred izazova što jeste zapravo nešto što je jako dobro. Ali, uprkos tome da smo u značajno boljoj situaciji od mnogih zemalja, skoro svih zemalja ili svih zemalja u okruženju i mnogih zemalja u Evropi, pa i šire, zapravo ne treba da bude razlogom da se nekako pasivno naviknemo na ovo stanje sa jedne strane, sve u nadi da će onog trenutka kada prođe, da se vratimo svim onim redovnim aktivnostima.Hoću upravo ovim da sugerišem da pitanje orijentisanja na aktivnosti koje su na distanci i i u pogledu delovanja prema međunarodnim faktorima, odnosno izvršavanja svojih obaveza i onoga što zadužujemo kao narodni poslanici, bilo u stalnim parlamentarnim grupama, bilo u grupama prijateljstva sa parlamentima drugih zemalja, bilo u kojim forumima koji deluju u okviru Narodne skupštine. Tako da bi zapravo trebalo ozbiljnije da se uključimo u neku vrstu preorijentisanja u tu distans komunikaciju, odnosno onlajn komunikaciju.Zato

digitalizaciju i informatičko društvo, koje ne samo da smo osnovali da prosto kažemo da imamo, nego to zapravo funkcioniše, i to jako ozbiljno, kao što znate, imali smo jedno veoma ozbiljno javno slušanje nedavno ovde u Narodnoj skupštini, koje mogu kazati da je u potpunosti uspelo. Već se priprema i novo javno slušanje koje će verovatno biti upriličeno u Kragujevcu. Grupa okupljena u okupljena u pododboru nadležnom za oblast informatičkog društva i digitalizacije na čelu sa koleginicom Raguš je za svaku pohvalu. Dakle, deluju veoma aktivno, imaju punu podršku Odbora, a i celokupne Narodne skupštine.Ovim hoću kazati da se mi zapravo moramo se ozbiljnije preorijentisati prema digitalnoj komunikaciji, koja će svakako u značajnoj meri preuzeti mnoge aspekte komunikacije u narednom periodu, i ne samo zbog kovida, i ne samo zbog ovih problema koje je izazvala pandemija, već i zbog trendova koji su neminovni u pogledu činjenice da digitalno društvo sve više postaje ne samo neki paralelni proces, već postaje sastavni deo i jedne nove kulture komuniciranja, ali i sastavni deo svakodnevne potrebe.Prema tome, ukoliko želimo, a verujem da je tako, održati korak sa izazovima posebno razvijenog sveta, onda očekujem od Narodne skupštine i njenog rukovodstva, ali i od ostalih nadležnih organa u Vladi, koja je za to zadužena, što jeste bio slučaj sa ovim dosadašnjim aktivnostima, da zapravo pojačamo našu preorijentisanost prema digitalizaciji, a onda ćemo time otkloniti sve probleme ili veći deo problema upravo ovih barijera, nemogućnosti putovanja, nemogućnosti vršenja svojih funkcija, pogotovo mislim da je pored ovog što je danas osnov teme, ali mislim da su i pitanje grupa prijateljstva nešto što predstavlja neprocenjivo veliki resurs ove Narodne skupštine i celokupne države. Grupe prijateljstva su kod nas nekako isto tako pasivizirane, ostavljene su da prosto da prosto funkcionišu onako najčešće po inerciji gde se čeka da se, eto, nešto desi, da neka delegacija dođe, da predstavnici ili nosioci odgovornosti u tim grupama budu pozvani na neki događaj simbolički i otprilike se na tome to završi.Mogu kazati, kao neko ko je u proteklom mandatu vodio grupu prijateljstva sa Državom Katar, mi smo, iako tada početnici, ne samo početnici kao narodni poslanici, već zapravo prvi put se uspostavljala ta grupa prijateljstva sa Državom Katar, pa je jako puno vremena prošlo dok smo uspostavili grupe sa obe strane, pogotovo pogotovo i što su u pitanju svojevrsni oblici monarhija koji imaju svoje specifičnosti, ali već kada smo u drugom delu mandata uspeli krenuti, tada smo organizovali jednu veoma, veoma bogatu, ozbiljnu posetu gde je pet narodnih poslanika članova grupe prijateljstva sa Katarom Katarom putovalo, imao sam čast predvoditi tu grupu, bili smo primljeni na najbolji mogući način, imali smo na desetak veoma važnih sastanaka na državnom nivou. Ono što je bio utisak je da je ta zemlja iskazala poštovanje prema ovoj zemlji, preko poštovanja prema našoj delegaciji. U svim razgovorima se pokazalo da zaista tu postoji ozbiljna volja za saradnjom.Mislim da je to svakako bio samo početak, istina, čak tada je zapravo bilo određenih problema u Golfskom zalivu, uključujući odnos okruženja prema Državi Katar, pa tad čak je nekako i atmosfera neuobičajena, ali s obzirom da sada ti problemi polako jenjavaju mislim da je odnos, recimo, evo sada ga navodim kao primer zbog tog iskustva, odnos Republike Srbije i Države Katar još jedna šansa nakon što se izuzetno dobrim pokazalo koliko je bilo korisno za ovu zemlju i za celokupne međunarodne odnose, pogotovo odnose između Srbije i muslimanskog sveta, koliko su se dobrim pokazali svi oni akti prijateljstva i partnerstva koji su već dali rezultate na investicionom polju i na raznim drugim poljima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, sada to treba dalje širiti.Evo, videli smo korake koji su napravljeni sa Bahreinom, je izuzetno važno. Radi se o zemljama koje imaju ogromne resurse saradnje, pogotovo investicione. Tu je i Katar, bez obzira na njihove međusobne određene probleme. Mi treba da gradimo prijateljstvo sa svima, da ne ulazimo u lokalne probleme među njima i to se do sada radi dosta dobro, dakle, sada to sve treba ažurirati.Svakako da mi nije tema Katar ili saradnja sa zemljama Golfskog zaliva, već mi je zapravo tema, u stvari ovim navodim samo primer koliko je moguće iskoristiti aktivnosti, odnosno potencijalne mogućnosti grupa prijateljstva. Ja bih zapravo sledeći ovo iskustvo pozvao narodne poslanike, pogotovo one koji su i formalno prihvatili da vode grupe prijateljstva, ako treba, spreman sam da im se stavim na raspolaganje, pogotovo kada su u pitanju grupe prijateljstva sa muslimanskim zemljama. Evo, budite komotni da nam se obratite, ja ću lično svo svoje iskustvo, s obzirom da sam saradnju sa muslimanskim zemljama razvijao skoro tri pune decenije, da ne govorim i o samom poznavanju, boravku i u zemljama Afrike i u zemljama Azije, tako da sam u prilici da pomognem svakom ko želi da pokrene aktivnosti saradnje, saradnje, što će zasigurno biti na dobrobit.Ne očekuje se uvek tu neka velika diplomatska akcija. Dakle, akti prijateljstva su najčešće pitanje pitanje simboličkog poštovanja, pitanje komunikacijskog uvažavanja, pitanje inicijative, od onog najsitnijeg kada su u pitanju određeni njihovi važni događaji, čestitke, preko toga da se, recimo, podrži i pozdravi neki lep gest koji su oni imali u toj zemlji. To su stvari koje oni jako poštuju, jako respektuju.Recimo, ja sam nedavno u javnoj izjavi podržao promene koje se dešavaju u Državi Katar koje su pre svega obuhvatile poboljšanje Zakona o radu. Mene su neki pitali – dobro, ti se oglašavaš, šta nas briga o Zakonu o radu koji je usvojen u Državi Katar? Pa jako nas je briga zato što naše kompanije već idu, zainteresovane su da se pojavljuju tamo i jako je važno radnike koje vode odavde pod kakvim uslovima će oni tamo da rade. Dakle, to su sve i te kako važne stvari. Naravno, i neke njihove druge reforme koje oni sprovode, ali sam video koliko je to njima važno, koliko oni to sve prate, prenose u svojim medijima i sve to predstavljaju kao akte prijateljstva ove zemlje prema njima.Ovo prosto delim sa kolegama narodnim poslanicima koji su već preuzeli ove odgovornosti, delim da prosto znate da može sa malo energije da se uradi puno ili ako ne može da se uradi puno u ovim okolnostima u kakvim je zemlja sada pod pritiskom pandemije, da može da održava kontinuitet komunikacije, da bi zapravo kada već dobijemo bolju situaciju mogli i aktivnije da krenemo.Svakako da imamo ovde i temu programa

koji nimalo nije impresivan, koji, znate i sami šta nam je sve na tom putu činiti. Ja razumem kolege, nezavisno o ideološko-političkoj pripadnosti, što se nekako gubi volja gubi volja na tom putu. I vi znate da mi tu imamo neke dve krajnosti kada je u pitanju politička javnost u Srbiji, dve krajnosti, od onih koji koji su evro fanatici, kojih je, istina je, nekako sve manje, pogotovo nakon svih ovih političkih procesa kod nas i pada uticaja određenih političkih uticaja i stranaka koji su bili zastupnici te ideje onako žučno i fanatično, kako se to kaže, pa do onih drugih koji su imali evropsku orijentaciju, umerenu, ali, tu ozbiljno pada energija, pada pada volja, što je za razumeti.Sa druge strane imamo sve glasnije one koji su ili evro skeptici ili protivnici EU. Ali, kao i u svim drugim temama i dilemama, uvek je sredina najbolja. Uvek je negde istina tamo oko sredine. I mi bi trebali ipak da budemo oprezni prema svim krajnostima, put sredine je zapravo taj put oko koga je, prvo, najviše istine, a s druge strane oko puta na sredini je zapravo uvek i najmanje rizika za jednu zemlju i za sve ono što činimo.U ovom slučaju, kada je u pitanju kada je u pitanju put EU, kroz ovaj ili kroz sve druge programe, znate i sami koliko je prepreka kada su u pitanju poglavlja koja se otvaraju, kada su u pitanju i brojni izveštaji koje dobijamo i koji sadrže i mnoge prijatnosti, ali, nažalost, vrlo često i određene neprijatnosti. Ali, ono što bi nama trebalo da bude fokus na toj sredini je zapravo ono što trebaju da budu naše reforme, za nas i zbog nas, ono što su stvarne, kvalitativne reforme, ono što zaista mi treba da uradimo, jer uređenje naše državne administracije jeste zahtev EU, ali je to pre svega nešto što treba nama. Jer, uređenom administracijom mi ćemo osigurati kvalitetniji život naših kolektiviteta, naših pojedinaca, osiguraćemo kvalitetniji ambijent i za život i za investicije i za sve projekte, unapređenje i ambijenta i našega života.Dakle, to je ono što treba uvek držati u prvom planu. Naravno da je i komunikacija sa EU i sa njihovim uslovima i zahtevima, ona svakako treba da bude pametna. Ja nisam za to da se poturamo pod šleper. Dakle, može šleper preći na vašu stranu, ali vi ako ste pametan vozač, treba da se sklonite, a ne da kažete – on je kriv i vi sa vašom „Fićom“ čekate šleper, koji vas pregazi, ali, vi ste na sudu u pravu, on je kriv. Dakle, pametna politika, pogotovo zemlje koja nije tako velika niti u stanju da se vojno i ekonomski nosi sa velikim silama ili regionalnim silama, zapravo treba da vodi pametnu politiku. Znači, skloniti se ispred šlepera, pa makar i ne bio u pravu, pametno primiti primedbe, pametno ih amortizovati, popravljati šta je moguće, izbegavati teške reči, izbegavati prkosne reči. Previše se prkosilo, vi to znate.Ja sam možda od onih poslanika koji najviše potencira dostojanstvo. I ja vas potpuno razumem kada se osetite povređenim zato što ste dobili u nekom izveštaju kritiku za koju smatrate da nije osnovana ili neku oštriju lošu ocenu ili tešku reč, itd. Ali, prkosa je bilo dosta. Mi treba da budemo prkosni u onome što su naše stvarne vrednosti. Ono što su stvarne vrednosti, tu nema kompromisa. Principi, moralni, duhovni, etički, ljudski, tu mi treba da trošimo našu energiju prkosa. Ovo sve ostalo je diplomatija i treba da se prosto postavimo onako kako će nas kako će nas manje koštati, a da što više dobijemo. Dakle, to je logika u međunarodnoj politici, odnosno diplomatiji.U tom pogledu, ovo jeste proceduralna stvar, ali u svakom slučaju ove poruke smatram važnim kako bismo osvežili naš kvalitet i zapravo stabilnije hodali ovim putem koji nam predstoji. Hvala. **Ivica Dačić** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Branimir Jovanović. Izvolite. Hvala, predsedniče.Poštovane koleginice, poštovane kolege, sastav delegacije Skupštine, kao i sastav skupštinskih odbora je u stvari rezultat jednog međustranačkog dogovora, dogovora stranaka koje su zastupljene u parlamentu i siguran sam da svaka stranka pažljivo bira kandidate koje će predložiti za članove sastava određenih delegacija i određenih odbora.Ali, iako je ovo možda danas za nas rutinska stvar, ovo je ipak dobra prilika da razgovaramo o samom radu i značaju delegacija, o postignutim rezultatima i o ulozi parlamenta u spoljnoj politici.Na dnevnom redu je izbor članova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, pre svega u Parlamentarnoj skupštini NATO i biramo člana parlamentarnog Odbora za stabilizaciju i pridruživanje. I kada govorimo o ovom odboru, parlamentarnom Odboru za stabilizaciju i pridruživanje, on ima veoma važnu ulogu, posebno sada kada smo u vremenu gde vodimo pristupne pregovore sa EU i siguran sam siguran sam da naše kolege koje su u ovom odboru na dobar način rade svoj posao, da u razgovoru sa kolegama iz evropskog parlamenta razmenjuju iskustva, usvajaju dobru praksu, da predstavljaju rezultate našeg rada, oblasti gde smo napravili pomake, naše planove za budućnost, ali da sa druge strane i prihvate na neki način mišljenje kolega iz evropskog parlamenta i da vidimo koje su to oblasti gde je potrebno ostvariti napredak.Ranije napredak.Ranije sam govorio da mi u parlamentu često raspravljamo o zakonima i usaglašavamo na taj način zakonodavstvo naše sa zakonodavstvom koje je važeće u EU. Važno je da ubrzamo proces pristupanja EU. Sigurno da brzina procesa pristupanja EU u velikoj meri zavisi od nas samih, ali ne smemo da zanemarimo činjenicu i da se same institucije u EU reformišu s vremena na vreme. Postoji mnogo pitanja na koja treba odgovoriti, da li će EU funkcionisati po istom principu kao i do sada, da li će ostati isti kriterijumi na snazi kada se govori o proširenju EU, da li će se odluke u EU ubuduće donositi istom većinom, odnosno konsenzusom kao i do sada ili će biti potrebna nekakva kvalifikovana većina koja je drugačija od ove koja je sada. To su samo neka od pitanja na koja mi ne možemo da damo odgovor, za to su zadužene evropske institucije, ali u svakom slučaju na nama je da radimo najbolje što možemo da taj proces približavanja EU bude brži i da mi kao društvo na taj način idemo na bolje.Govorimo danas i o članu delegacije u parlamentarnoj skupštini NATO. Moramo da uzmemo u obzir činjenicu da kada govorimo o ovom pitanju, odnosno o saradnji sa NATO alijansom, da je ovo za nas jedno veoma osetljivo pitanja, osetljivo pre svega zbog uloge ovog vojnog saveza u dešavanjima u našoj zemlji od pre dve decenije i sa posebnom pažnjom treba da pristupamo ovom pitanju. Ne sumnjam naravno u sposobnost naših članova delegacije i da će oni na najbolji način zastupati interese naše zemlje, ali veoma je važno da istaknemo, kada govorimo o ovoj temi da smo se mi odlučili za vojnu neutralnost, a još je važnije da tu našu odluku poštuju najveće svetske sile, odnosno najveće vojne sile. Vojna neutralnost ne podrazumeva da nemamo nikakvu saradnju sa drugim vojnim organizacijama, odnosno sa drugim državama, ona podrazumeva da upravo imamo što bolju saradnju. Saradnju koja će biti pre svega u našem interesu, ali i u interesu druge strane.To je jedna politika koja daje rezultate u praksi. Mislim da mi na taj način, pre svega jačamo sopstvenu bezbednost, ali i čuvamo stabilnost našeg regiona. Kada govorimo o toj stabilnosti, ona je važna, ne samo zbog vojne bezbednosti, i ne samo sa tog aspekta, važna je i za mnoge druge stvari. Kada imamo stabilan političko pravni okvir, to nam donosi stabilnost i na privrednom planu.Upravo planu.Upravo se aktivnosti skupštinskih delegacija, određenih odbora, to su zapravo aktivnosti koje su deo parlamentarne diplomatije. Normalno je da naša parlamentarna diplomatija bude usaglašena sa aktivnostima Vlade Republike Srbije, odnosno sa Ministarstvom spoljnih poslova, i upravo je na ovom polju veoma važna dobra, intenzivna saradnja predstavnika parlamenta i predstavnika Ministarstva spoljnih poslova.Na planu međunarodnih odnosa, upravo je parlamentarna diplomatija ta koja zauzima jedno posebno, istaknuto mesto, gde se kroz kontakte predstavnika parlamenta održavaju i unapređuju međudržavni odnosi. S obzirom da parlamentarna diplomatija podrazumeva rad u velikom broju institucija, organizacija i inicijativa, to je u stvari prilika da se kroz niz dinamičnih spoljnopolitičkih aktivnosti, radi na unapređivanju globalne i regionalne saradnje.Moram da istaknem i da je naša zemlja, član Interparlamentarne unije, kao najstarije parlamentarne organizacije. Mi smo punopravni član još od 1891. godine, tačnije dve godine od osnivanja Interparlamentarne unije, isto tako pre dve godine smo, upravo ovde, u ovom domu, uspešno organizovali 141. zasedanje Interparlamentarne unije, gde je učestvovalo 150 delegacija, iz celog sveta, među kojima je bilo 77 predsednika i 60 potpredsednika parlamenata.Svesni smo značaja spoljne politike, kao što sam već rekao, naročito u vremenu kada vodimo pristupne pregovore, sa EU, u vremenu jednih kompleksnih međunarodnih okolnosti i zbog toga ne treba zapostaviti ulogu parlamentarne diplomatije. Više ne živimo u svetu bipolarne međunarodne političke scene i moramo da uvažimo politički uticaj i SAD, i Rusije, i Kine, i država Briksa i naravno moramo da uvažimo i uticaj spoljne politike EU. Svedoci Svedoci smo da u poslednje vreme, sve glasniji zahtevi da se naša spoljna politika usaglasi sa spoljnom politikom EU, i mislim da u svemu tome moramo da vodimo računa, pre svega o sopstvenom interesu, da pažljivo pristupamo ovom pitanju i najvažnije, da zaštitimo interese Republike Srbije, naravno naše delegacije, delegacije Narodne skupštine Republike Srbije imaju i te kako važnu ulogu, tu je pre svega delegacija u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a, delegacija u Savetu Evrope i oni naravno kroz svoj rad i te kako mogu da iskažu naše interese.Takođe,

u dobrim odnosima, da smo i u Prvom i u Drugom svetskom ratu bili saveznici, i svakako da je u poslednje vreme načinjen jedan iskorak i da je intenzivnija saradnja sa SAD.Posebno moramo da SAD.Posebno moramo da budemo obazrivi, posebno treba da budemo mudri, kada govorimo o pitanju KiM, tu nam je naravno potrebna međunarodna podrška. Zalažemo se za to da rešimo sve probleme na jedan civilizovan način, da budemo usmereni na rešavanje svakodnevnih životnih pitanja, pitanja koja se tiču života građana i onih u Zvečanu, u Prištini i u Beogradu i da dođemo do jednog rešenja koje će biti prihvatljivo za sve, a naravno to ne možemo bez podrške međunarodne zajednice.Upravo je parlamentarna diplomatija polje koje daje više prostora onim državama koje su manje, državama sa manjim brojem stanovnika, da kroz taj rad iskažu neke svoje interese, da ukažu na neke konkretne probleme, da kroz razmenu iskustava sa drugim predstavnicima parlamenata, usvojimo neke dobre prakse, koje se mogu primeniti kod nas. Naravno, u parlamentarnim delegacijama, kao što sam već rekao, pošto je to dogovor svih stranaka koje su zastupljene u parlamentu, ima i predstavnika i vlasti i opozicije. Tu se uglavnom iskazuju interesi na tri nivoa, sigurno svaki poslanik iskazuje svoj lični interes i neku svoju ambiciju u nastupu u međunarodnim delegacijama. Na drugom nivou iskazuju interes svoje političke partije, ali ono što je najvažnije, treba da se iskaže interes države i veoma je važno koordinirati rad članova delegacija.Nažalost, često se o parlamentarnim delegacijama, u medijima, stvara predstava da one nisu korisne, da samo troše novac, ali ja ne mogu da se složim sa ovakvim stavom, sa ovakvom vrstom kritike, jednostavno mislim da rad delegacija daje konkretne rezultate. Često je taj rad ispod radara medija, zbog nekih drugih teme, koje zaokupljuju pažnju.Naša je obaveza i da kroz tu spoljnu politiku, koju vodi Narodna skupština, sačuvamo kredibilitet institucije i da doprinesemo tome da se parlament u javnosti, sve više pominje u jednom pozitivnom kontekstu. Hvala. Narodni poslanik, Slavenko Unković. Izvolite. Hvala, poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici.Narodna skupština Republike Srbije je najvažnije zakonodavno telo, jedan od zadataka Narodne skupštine je kontrola izvršne vlasti, uključujući i evropske integracije i pregovore u procesu pristupanja naše zemlje EU.Iako je proces pred prisutno prilagođavanje EU uglavnom u nadležnosti izvršne vlasti, uloga Narodne skupštine Republike Srbije ima svoje posebno i značajno mesto. Aktivnosti parlamenata država kandidata za pristupanje EU, uglavnom se svodi na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva, sa pravnim tekovinama EU, saradnju sa Evropskim parlamentom, saradnju sa parlamentima država članica, kao i praćenje i nadzor procesa stabilizacije pridruživanja i samog pregovaračkog procesa.Stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji pridruživanja, Srbija je započela sa ispunjavanjem svojih obaveza, a predviđeno je i formirana su neka nova tela. Na izvršnom nivou, to su Savet za stabilizaciju pridruživanje i Odbor za stabilizaciju pridruživanje, koji pomaže u radu Saveta.Narodna Saveta.Narodna skupština ima dobru saradnju sa Evropskim parlamentom, i sa parlamentima država članica, a saradnja je uspostavljena još od 2004. godine.Što se tiče pregovaračkog procesa o pristupanju EU, on je počeo 2014. godine, tada je Narodna skupština usvojila rezoluciju o ulozi Narodne skupštine i usvojena su osnovna načela u pregovorima o pristupanju. Rezolucijom je propisano da je Odbor za evropske integracije, radno telo Narodne skupštine, koji će u saradnji sa predsednikom Narodne skupštine koordinirati proces praćenja pregovora, o pristupanju Republike Srbije EU.Pored godišnjeg izveštaja o napretku Srbije, koji usvaja Evropska komisija, Evropski parlament usvaja izveštaj u formi rezolucije, koji predlaže izvestilac Evropskom parlamenta, za Srbiju. Rezolucija nema obavezujući karakter, ali može poslužiti, kao smernica u procesu evropskih integracija.Rezolucija se tumači na razne načine, a ono što se može prihvatiti, kao primedba, jeste potreba veće saradnje i razgovora sa svim poslaničkim klubovima, u Evropskom parlamentu, pogotovo sa poslaničkim klubovima socijaldemokrata i zeleni. Rezolucija, sa jedne strane pozdravlja napredak u ekonomiji i regionalnoj saradnji, i otvorena za dijalog sa Prištinom, a sa druge strane kritikuje nedostatak u oblasti vladavine prava, slobode i medija.Nikako ne mogu da stoje kritike, kada je u pitanju naša saradnja sa Kinom i Rusijom, pogotovo u vreme pandemije i svih problema koji su nastali. Da ne govorim o tome koliko su paradoksalne kritike u nabavci vakcina, iz Kine i Rusije, a sa druge strane pohvaljuju nas da smo dobro organizovali sistem, kada je u pitanju vakcinacija stanovništva.Naravno, izveštaj nije za potcenjivanje, ali rezolucija ni na koji način nije obavezujuća za Srbiju. Politiku EU, prema Srbiji vodi prevashodno Evropska komisija i Evropski savet. Ministarka Joksimović nas je skoro upoznala da je došlo do nove metodologije pregovora i da su sada sva pregovaračka poglavlja grupisana u šest klasera. Kroz klasere se definišu i zajedničke politike EU i meri se koliko zemlje kandidata učestvuju u njima. Po toj novoj metodologiji, Odbor za evropske integracije i Narodna skupština Republike Srbije će dobiti pojačanu odgovornost.Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, gde danas menjamo sastav, odnosno neke članove je zajedničko telo koje je osnovano radi parlamentarnog nadzora nad primenom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali i političkog dijaloga na nivou Evropskog parlamenta i Narodne Skupštine.Formiranjem Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje ispunjen je osnovni preduslov za nastavak saradnje Narodne Skupštine i Evropskog parlamenta, a samim tim i otpočinjanje procedure za uspostavljanje nove runde dijaloga o izbornim uslovima u Srbiji uz posredovanje Evropskog parlamenta.Parlamentarni odbor se dokazao kao dobar primer, kako formalna saradnja može uspešno da omogući i neformalne kontakte i interakcije između dve strane.Članovi Odbora su zadnjih godina gotovo u istom sastavu, što je omogućilo parlamentarcima da uspostave poverenje, izrade lične kontakte kroz uspešnu saradnju.Parlamentarni odbor čine poslanici Narodne Skupštine i poslanici Evropskog parlamenta. Prema Poslovniku o rad u sastaju se najmanje dva puta godišnje, jednom u Beogradu, jednom u Briselu.Srbija ima svoje predstavnike u Parlamentarnoj skupštini NATO-a. Danas neke od njih menjamo. Parlamentarna skupština NATO-a okuplja nacionalne parlamente, 28 zemalja članica NATO-a, kao i partnerskih zemalja. Predstavljaju značajnu vezu između NATO-a i nacionalnih parlamenata i važan je instrument parlamentarne diplomatije.Srbija i NATO su razvili snažno partnerstvo u praktičnoj saradnji u protekloj deceniji. Ovo partnerstvo je zasnovano na razumevanju da smo susedi, da zajednički rad sa našim susedima na pitanju bezbednosti čini naše građane bezbednijim.Godine 2018. Srbija je bila domaćin velike NATO vežbe za reagovanje u slučaju nepogoda koje je doprinela našoj zajedničkoj spremnosti da se suočimo sa vanrednim situacijama, kao što su poplave, zemljotresi, šumski požari i Srbija su pre dve godine dogovorile i novi individualni Akcioni plan partnerstva za period 2019/2021 godina.U ovom dokumentu sadržani su detalji koji predviđaju našu saradnju ove dve godine i način na koji će NATO pomagati Srbiji u njenim naporima pri sprovođenju reformi.Treba napomenuti da stalno predstavništvo Srbije u Briselu predstavlja značajno diplomatsko telo i epicentar iz kog se odvijaju aktivnosti koje se tiču zastupanja interesa Srbije.Predstavništvo omogućava redovne političke i stručne dijaloge između institucija Evropske unije i Srbije, i kao takvo predstavlja osnovni komunikacioni kanal između Beograda i Brisela.Pre par meseci ministar Selaković nagovestio je osveženje i podmlađivanje srpske diplomatije, što je za svaku pohvalu. Sigurno je potrebno svežih i energičnih kadrova koji će biti dostojni predstavnici jedne moderne demokratske Srbije.Poslanička grupa Jedinstvene Srbije će u danu za glasanje podržati ove pomenute izmene i predloge.Zahvaljujem. narodni poslanik Đorđe Milićević.Izvolite. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predsedavajući, najpre moram da se na samom početku složim sa vašim izlaganjem i rečima kada ste rekli da je saradnja veoma važna i da se malo energije može da se uradi puno, naročito kada govorimo o aktivnostima poslaničkih grupa, prijateljstava i naročito kada govorimo o parlamentarnoj diplomatiji i parlamentarnoj saradnji.Ja ću početi sa tim da se začeci srpske diplomatije javljaju još u srednjevekovnoj Srbiji, krajem 12. i tokom 13. veka, i nastanak moderne srpske diplomatije neraskidivo je povezan sa Srpskom revolucijom 1804. godine koja je predstavljala jedan od najznačajnijih događaja. Tada se javljaju i začeci prve srpske diplomatske službe.Posle sticanja autonomije u Srbiji počinju da pristižu i prvi evropske diplomatski predstavnici koji su tada imali rang konzula. To je bio važan korak u uspostavljanju punih diplomatskih odnosa sa najuticajnijim evropskim silama 19. veka.Zakonom, diplomatskim zastupništvima i konzulatima srpskim u inostranstvu iz 1879. godine Srbija je počela da grdi osnove svoje moderne diplomatije, što je od velike važnosti i značaja.Kolega je maločas govorio o Interparlamentarnoj uniji. Tačno je mi smo postali član 1991. godine, 1879. godine osnovana je Interparlamentarna unija i to je najstarija međunarodna parlamentarna organizacija, koja predstavlja, rekao bih, najveći forum parlamentaraca u kojem se vodi dijalog o miru i saradnji među narodima, neguje i unapređuje koncept predstavničke demokratije, uspostavljanja kontakta i saradnja, razmena iskustava među parlamentima, parlamentarcima, razmatraju pitanja od međunarodnog značaja, odbrani i promociji ljudskih prava, pre svega.Podsetiću da je Srbija 2019. godine bila domaćin 141. zasedanja Interparlamentarne unije koji je okupio, čak 150 parlamentaraca iz čitavog sveta, što je predstavljalo važan uspeh parlamentarne diplomatije.U tom momentu Beograd je bio svetska prestonica svi diplomatskih dešavanja i tada je usvojena Beogradska deklaracija posvećena očuvanju i jačanju međunarodnih prava, pre svega, regionalnoj saradnji.Pored Interparlamentarne unije Narodna skupština Republike Srbije učestvuje i ima svoje predstavnike u još deset parlamentarnih delegacija, i naravno da ne umanjujemo važnosti i značaj nijedne od ovih delegacija, svaka od ovih delegacija ima određenu važnost i značaj.Srbija je, takođe, članica Ujedinjenih nacija, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Partnerstva za mir, kao i Sporazuma CEFTA, Evropske banke za obnovu i razvoj, Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju, Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope i mnogih drugih međunarodnih organizacija. Takođe, ima status posmatrača u Svetskoj trgovinskoj organizaciji u ODKB.Zamajac modernom razvoju parlamentarne diplomatije su dale globalizacije, jačanje parlamentarizma i multilateralizma, moderne komunikacije, i pre svega, otvorenost parlamenata.Zbog toga parlamenti kroz svoje bilateralne i multilateralne kanale redovno razmenjuju iskustva, nastoje da usaglase stavove i usvoje ciljeve i smernice.Narodna skupština Republike Srbije Ustavom definisana je kao najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti, koja jačanjem parlamentarne diplomatije razvija međunarodnu saradnju u cilju upravo očuvanja i razvoja mira, stabilnosti, dobrosusedskih odnosa, ravnopravne saradnje sa narodima i državama, kako našeg regiona, tako i sa narodima i državama sveta.Imajući u vidu i rastući značaj parlamentarizma i parlamentarne diplomatije u globalnom kontekstu, želim da naglasim da parlamentarna komponenta odnosa predstavlja važan aspekt u rešavanju brojnih, aktuelnih izazova, pre svega savremenog doba, rekao bih.Početak ovog veka obeležili su događaji koji su izmenili svet i pokazali nemogućnost predviđanja rizika i pretnji, koji prevazilazi okvire država, koji prevazilazi okvire regiona, koji prevazilaze okvire kontinenata, kao što je slučaj sa pandemojom izazvanom korona virusom.Pored

zajedničko zalaganje za solidarnost u cilju očuvanja zajedničkih vrednosti.Ova pitanja se ne mogu posmatrati odvojeno, to je, prosto i činjenično, jer utiču na sve i imaju višestruke posledice, što ukazuje na povezanost, što ukazuje na isprepletanost i što ukazuje na međuzavisnost država.Zbog toga više nego ikada postaje imperativ da se na svim nivoima razmenjuju informacije, ostvaruje saradnja i pruža jedna, pre svega iskrena, rekao bih pomoć i podrška u cilju pronalaženja odgovora na postojeće, ali i na one buduće izazove.Želim da posebno naglasim da se Srbija zalaže za zajednički, sveobuhvatni i ujedinjeni pristup izazovima, sa kojima se sve države suočavaju, jer tako najbolje štitimo interese i svake pojedinačne zemlje.U suočavanju sa izazovima Srbija odgovorno razvija saradnju na svim nivoima, na regionalnom, na evropskom i naravno na globalnom planu.Upravo planu.Upravo kriza izazvana korona virusom pokazala je i regionalni i međunarodni ugled Srbije, pandemija je dokazala uspešnost srpske spoljne politike, oslanjanja na Kinu, oslanjanja na Rusiju, naravno i na EU, ne želim to nikako da zanemarim.Narodna skupština se principijelno i dosledno u skladu sa državnom politikom Republike Srbije za ostvarivanje načela jednakosti, kao i slobodne ravnopravne saradnje na međunarodnoj sceni, bez korišćenja sankcija kao instrumenta prinude.To se posebno odnosi na parlamentarne institucije i organizacije. Smatramo da se u njima moraju tražiti rešenja, pre svega kroz dijalog, jer dijalog svakako nema alternativu, koji se uvek iznova mora potvrđivati kao najbolji i jedini ispravan put za pronalaženje rešenja, za ono što jesu u datom trenutku otvorena pitanja.Srbija je rešena da se i ubuduće dosledno i bezuslovno zalaže za poštovanje fundamentalnih principa međunarodnih odnosa, da odgovorno i solidarno, pre svega, razvija saradnju na svim nivoima, sa svim našim prijateljima, kao i zainteresovanim partnerima. Pozicija Republike Srbije je u tom pogledu vrlo transparentna i usmerena na postizanje vrhunskog cilja, aktivno i progresivno delovanje u pravcu očuvanja i promovisanje mira i stabilnosti.Rezultat našeg prijateljstva je profilisane Srbije kao, pre svega, odgovornog, kao pouzdanog, kao sigurnog, kao stabilnog, kao predvidivog partnera u međunarodnoj zajednici, spremnog da učestvuje u svim važnim i značajnim razgovorima.Tačno je da je strateško opredeljenje Srbije i jedan od ključnih spoljnopolitičkih ciljeva Srbije članstvo u EU, ali je tačno i da Srbija kao jedan od ključnih spoljnopolitičkih ciljeva ima i jačanje i održavanje i jačanje i održavanje odnosa sa tradicionalno prijateljski orjentisanim državama. Dakle, EU, ali uz poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta.Ja o tome govorio i tokom jučerašnjeg dana. Dakle, Srbija pokazuje odlučnost i opredeljenost na putu evropskih integracija. Narodna skupština Republike Srbije je potvrdila tu odlučnost i opredeljenost na putu evropskih integracija, ali to da li ćemo postati član i kada će Srbija postati član EU ne zavisi od toga definitivno šta Srbija čini i radi, šta čine i rade institucije u Srbiji.Iako smo tokom prošle godine bili u potpunosti spremni za otvaranje poglavlja, nisu, nažalost, otvorena poglavlja. Nije nam drago kada pojedini evropski parlamentarci kažu da im je drago što u prethodnoj godini Srbija nije otvorila nijedno poglavlje,

kredibilitet time što ćemo obaveze koje smo preuzeli na putu evropskih integracija nastaviti da realizujemo, ali za to, ponoviću, potreban je dobronameran partnerski odnos. se pregovora nikada nismo plašili, ali ne pregovaramo i ne razgovaramo iz straha.Kao jedno od ključnih pitanja javlja se pitanje južne Pokrajine Republike Srbije, Kosova i Metohije.

predsednika Aleksandra Vučića u prethodnom vremenskom periodu, kao i tadašnjeg ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, za rezultat imala to da je 18 država otpriznalo otpriznalo nezavisnost Kosova i to je ogroman uspeh i veliki rezultat politike kontinuiteta i orijentisanosti ka budućnosti.Nije ovde suština u brojkama, nije ovde suština u tome da je danas ta brojka, kada govorimo o Skupštini Saveta bezbednosti UN, ispod polovine, suština je u tome da konačno neko shvati da bez Srbije nema kompromisa i rešenja kada govorimo o pitanju Kosova i Metohije i suština je u tome da neko shvati da konačno Srbija ima pravo i mogućnost nešto da kaže, a ne da gleda samo kako joj oduzimaju deo po deo teritorije.Istakao bih da parlamentarni aspekt bilateralne i multilateralne saradnje je veoma važan, jer parlamentarci kao direktni predstavnici građana, sadržajnom saradnjom i kvalitetnim parlamentarnim dijalogom mogu dati izuzetan doprinos unapređenju odnosa zemalja, kao i inicirati i stimulisati saradnju tamo gde ona nije dovoljno razvijena.Parlamenti imaju važnu ulogu u unapređenju i održavanju mira i bezbednosti usled svoje ključne pozicije u demokratskim društvima, jer putem međuparlamentarnog dijaloga unapređuju saradnju među državama i narodima, čemu je parlament Republike Srbije i u potpunosti posvećen.Verujem da će parlamentarci dati svoj doprinos jačanju mesta i ulozi parlamenta u međunarodnoj politici.Ovde je bilo nekoliko konstatacija sa kojima na samom kraju moram u potpunosti da se složim, da se ozbiljnije preusmerimo na saradnju putem, pre svega, poslaničkih grupa prijateljstava u Narodnoj skupštini Republike Srbije, jer zaista kroz nešto malo možemo mnogo toga da učinimo i mnogo toga da uradimo, pre svega, kao predstavnici predstavnici građana.Takođe, želim da kažem da Narodna skupština Republike Srbije najviši oblik multilateralne i bilateralne saradnje ima sa dve države i on je jedinstven u odnosima sa te dve države. To je sveukupnim Narodnim kongresom Narodne Republike Kine i sa Državnom Dumom, odnosno Ruskom Federacijom, gde ima Komisiju za saradnju sa Narodnom skupštinom Republike Srbije i Državnom Dumom Federalne Skupštine Ruske Federacije kolika se ta, kolega je maločas govorio o tome da treba da prilagodimo spoljnu politiku, da imamo uvek, da ne kažem imperativ, ali uvek imamo određene sugestije i predloge od strane EU da svoju spoljnu politiku treba da prilagodimo EU, ali opet mislim da potpuno, to je jasno, i predsednik Srbije i Vlada Republike Srbije vode jednu izbalansiranu spoljnu politiku, Srbija je samostalna, nezavisna država i vodi spoljnu politiku koja je u najboljem interesu svojih građana, jer period pandemije je upravo pokazao da onda kada je najteže vi možete da se oslonite na dve stvari. Prva stvar su sopstveni resursi i druga stvar su odnosi sa tradicionalno prijateljski orijentisanim državama.Za

i veliko zadovoljstvo, ali naravno da je Narodna skupština Republike Srbije otvorena za saradnju i sa parlamentima drugih država, jer, kažem, saradnja je ključ svega.Zahvaljujem. narodni poslanik Aleksandar Mirković.Izvolite. Poštovani predsedniče, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, kada govorimo o izboru članova parlamentarnih odbora i delegacija, na samom početku moram da istaknem da će poslanička grupa Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržati ove predloge. Kao i uvek do sada, podržaćemo i predloge koji dolaze sa naše strane ili koalicionih partnera, ali isto tako podržaćemo i ubuduće i predloge koji dolaze od strane opozicije, jer je to pokazatelj demokratije u praksi, jer je to, kao što je kolega prethodni govornik istakao, istakao, pokazatelj dogovora, dobre saradnje i pokazatelj jednog osnovnog parlamentarizma, gde svake stranke mogu biti zastupljene u različitim odborima ili delegacijama.Nažalost, ono što je pokazatelj demokratije i demokratičnosti nije uvek i sa neke druge strane baš takav. Mi smo imali priliku, doduše na nekim nižim nivoima odlučivanja, na primer, kada su u pitanju opštinske skupštine ili Skupštine grada Beograda, imali smo priliku da vidimo da je Dragan Đilas zajedno sa svojim saborcima bio protiv takvih predloga. Čak i u nekim situacijama koje su protokolarne, gde je neophodno da odluke Administrativnog odbora, kada je u pitanju dodeljivanje mandata odbornika, potvrdi i Skupština, on i njegovi odbornici su bili protiv, iako su u suprotnoj situaciji, odnosno u drugim ulogama, kada je bilo neophodno potvrditi mandate odbornicima njegovog Saveza, odbornici SNS glasali za.To vam samo pokazuje šta je demokratija za njih, kako vide demokratiju i kako vide uopšte funkcionisanje parlamentarizma. Kada sve ovo uzmete u obzir, postavlja se samo jedno pitanje na šta bi ličila njihova demokratija, na šta bi ličio parlamentarizam da su u nekom slučaju oni većina danas i da li bi uopšte neka novo opozicija imala pravo da postoji, a kamoli da diskutuje o nečemu, kamoli da se ne slaže sa njihovim mišljenjem, delovanjem ili njihovim idejama?Posebno je bitno naglasiti da odbori

funkcionisanje nadležnih ministarstava i državnih organizacija, ali isto tako i državnih organa. Članom 44. Poslovnika o radu Narodne skupštine definisana su sva prava i obaveze skupštinskih odbora.Kada govorimo o tome moramo da istaknemo jednu jako bitnu stvar, a to je da ljudi, koje budemo delegirali danas u ove odbore, moraju pre svega biti savesni, moraju biti odgovorni, moraju biti posvećeni ovom poslu i moraju se uvek voditi istinom, pravdom, ali iznad svega interesima Republike Srbije i svih njenih građana.Kada već govorimo o istini i pravdi ne možemo da se ne osvrnemo na jednu činjenicu, a to je da u našoj zemlji danas postoji stranka koja se zove Stranka slobode i pravde na čijem čelu je Dragan Đilas. Gde ćete većeg paradoksa od ove činjenice da se njegova stranka zove Stranka slobode i pravde, a da je on sinonim i za neistinu i za nepravdu.Sve ovo ne govorim ja, ne govori ovo ni gospodin Martinović, ne govori ovo gospođa Božić, Orlić, Jovanov, ne govorimo mi ovo. Ovo govore činjenice koje mi samo prenosimo građanima Srbije. I ako sve te činjenice nismo dovoljno puta ponovili, evo sada možemo u najkraćem da prođemo kroz neke činjenice i da prođemo kroz neke stvari kojih smo svi danas svesni.Pitanje za građane Srbije je jako prosto. Da li je nepravda kada se u vreme vlasti Dragana Đilasa zatvaraju fabrike, 500 hiljada ljudi, pola miliona ljudi ostane bez posla, a firme Dragana Đilasa iz dana u dan samo rastu i dobijaju 619 miliona prihoda na kojekakvim računima, kojekakvim poslovanjem, najčešće vlast sa državnim i institucijama i sa državnim televizijama najpre?Da li je nepravda kada u tim istim firmama

a te plate, ogromne plate u Đilasovim preduzećima se isplaćuju od budžeta građana Srbije koje su njima otete?Da li je nepravda i to, a složićete se da jeste, kada sve propada u našoj zemlji, sve se gasi, kada se sve urušava, Dragan Đilas igra zanimljive geografije tako što obilazi raznorazne svetske destinacije i tamo seje milione dolara od Mauricijusa preko Švajcarske do Hong Konga?Da li je nepravda i to kada vi, kao gradonačelnik, nakaradnom odlukom oštetite 15 hiljada porodica, duplo im naplatite vrtiće, a onda svom gradu ostavite na taj način štetu, pa je ova gradska vlast danas isplatila više od 30 miliona evra i na taj način, zbog vaše nepromišljene odluke, vi ste uskratili grad Beograd za negde oko 15 novih vrtića?Da li je nepravda i to, ali složićete se da jeste, da grad Beograd zadužite za milijardu i 200 miliona evra dok paralelno sa tim, u kojekakvim nameštenim tenderima, bratsko, drugarskim, burazerskim kombinacijama, kako narod kaže, proneverite na desetine miliona evra?O ovoj nepravdi ja mogu govoriti još mnogo i mogu da potrošim, ne vreme samo naše poslaničke grupe, već celo vreme predviđeno za raspravu i opet ne bi bilo dovoljno vremena da ispričamo o kakvoj nepravdi se radi, kakvu je nepravdu počinio Dragan Đilas prema građanima, ne samo Beograda, već prema svim građanima Srbije.Kada govorimo o neistini, a taj isti Dragan Đilas je samo u poslednjih mesec dana izgovorio deset krupnih neistina. Od toga kako on nije govorio da se neće vakcinisati, pa se ipak vakcinisao, kako je pričao da on nikada nije rekao da nema račune u Švajcarskoj, a ipak ima, pa tako sve u krug, u krug, u krug, dok se sam ne zaplete u svoje laži, pa onda poturi svog zaposlenog Mariniku Tepić da nastavi sa izmišljanjem, pa tako pokušavaju da isfabrikuju neku novu aferu, a sve od nemoći da se na bilo koji način suprotstave odgovornoj, jakoj, stabilnoj i naprednoj politici Vlade Srbije, ali pre svega predsednika Aleksandra Vučića.Koliko je laži i neistina ušlo u njihov svakodnevni život i koliko više ne znaju šta će sami od sebe da učine, govori i činjenica da su čak na svom sajtu, u svojim čuvenim programima „Imamo plan za dan posle“, „Imamo plan za dobar život“, „Imamo plan za jaču ekonomiju“, pokazali svo svoje licemerstvo i pokazali koliko su spremni da lažu čak, gde možete da utvrdite klikom miša na računaru da ustanovite o kakvim se lažima radi, pa da pođemo redom.„Imamo plan za dan posle“, pored uvodne bajke, dakle, sve je kod njih bajka nekakvih emotivnih izjava, pronalaze sebi za pravo i kažu ovako investiraćemo 500 miliona evra u bolji život ljudi kroz modernizaciju i gradnju novih škola, bolnica, domova zdravlja, vrtića, regionalnih puteva, komunalne infrastrukture i kanala za navodnjavanje. Dakle, oni koji su našu zemlju upropastili, koji nisu bili u stanju, ne dom zdravlja, jednu ambulantu da prekreče, sada obećavaju da će uložiti nekakvih 500 miliona evra za bolji život.Ne želim da pričam o putevima, jer putevi u vreme njihove vlasti su više ličili, bili su kaldrma i ličili su na one, nekada se to zvao, seoske puteve ili put koji nije definisan planom. Oni sada obećavaju građanima da će uložiti 500 miliona evra.Molim vas da obratite pažnju na cifru od 500 miliona evra. Dakle, ovo je prva stranica.Onda garantuju, zamislite oni garantuju, iskorenićemo stranačko zapošljavanje, pa vi ga brendirali, vi napravili stranačko zapošljavanje. Kako ste zapošljavali ljude, od mame, tate, brata, sestre, kuma, pa samo još niste zaposlili mačke da vam love miševe po opštinama, ali morale su da budu članice DS.Juče smo čuli kako su vaše stranačke kolege birane na mesto sudija i vi ćete sada kao da se borite protiv toga. Gde je kraj licemerstvu?Kaže – izabraćemo specijalnog tužioca za borbu protiv korupcije javnih funkcionera, predsednika Republike itd. Gospodo, što ovo niste uradili dok ste bili na vlasti, šta ste čekali do sada? sada? Pravilnije je pitanje – zar to niste smeli da uradite da ne biste ugrozili svog Dragana Đilasa? Ako odemo još dalje, da li ovo znači da će Đilas hipotetički sam sebe da hapsi kada dođe na vlast? Hajde molim vas, nemojte tako grubo da se šalimo, u ovo niko ne može da bavljenje javnim poslom onima koji su bili u službi kriminalnog režima. Gospodo, dragi poslanici, svi koji danas ovde sedite, to što nema nikakve veze sa kriminalnim režimom, to što oni pokušavaju sve nas da satanizuju, vi ćete, gospodo draga, biti diskriminisani i vama će, pazite sad, biti zabranjeno da se bavite bilo kakvim javnim poslom. Dakle, samo zato što su vas građani izabrali, a oni to posmatraju, jel te, da ste deo kriminalnog režima, vama će biti zabranjeno da se bavite javnim poslom.Pazite poslom.Pazite ovo sad – usvojićemo zakon o poreklu imovine kako bi svakom ko se nelegalno obogatio na račun naroda imovina bila oduzeta. Nisam verovao da ću ovo reći, ali se slažem sa vama u ovom delu. Propustili ste jednu stvar – Zakon o poreklu imovine je usvojen, primenjuje se od 12. marta, ali se slažem ovde sa vama. Apsolutno se slažem da sva imovina koja je nelegalno stečena, a nadam se da će to građani Srbije jako brzo videti delovanjem nadležnih institucija da bi trebalo da se vrati narodu. Ovo što je Dragan Đilas oteo od narod, mislim da bi bilo dobro i ovaj predlog bih uvažio, da se vrati građanima.No,

Medicinska sestra će imati platu 600 evra, a dok su oni bili na vlasti, kada su bili u prilici da to urade, bila je plata 29.000 dinara, danas je 54.000.Nastavnik će imati 700 evra 2011. godine u njihovo vreme, dakle, dok je Đilas mogao sve ovo da sprovodi bila je 38.000 dinara, dok je danas 60.000.

evra.Dakle, gospodo, sve ovo što danas pričate kao bajku, imali ste prilike da uradite kad ste bili na vlasti, međutim, brojke kažu suprotno.Molim vas obratite pažnju sad. Dakle, ovo je drugi ogranak istog sajta, iste promocije, istog plana i programa - uložićemo milijardu evra u bolji život ljudi kroz modernizaciju, gradnju, dakle sve ono isto samo ovaj put milijardu evra.Za sam kraj, plan za jaču ekonomiju i sad sve to ide isto u krug, ponavljaju iste cifre. Međutim, vojnik će imati platu 600 evra. Godine 2011. je imao 276 evra, dok je danas 360,

vas - što ovo sve o čemu danas pričate niste tada uradili? I ponovo ću vas to pitati.Međutim, za sam kraj ovih njihovih bajki vraćaju se na staro i kažu – investiraćemo 500 miliona evra u bolji život ljudi kroz modernizaciju i gradnju novih škola, bolnica, domova zdravlja. Dakle, ljudi moji, na istoj stranici u istom programu jedne iste stranke na tri klika daleko ljudi pronevere 500 miliona evra. Prvo kažu - investiraćemo 500 miliona, pa kažu milijardu, pa onda kažu 500 miliona evra.To vam je politika kad se naviknete da se igrate sa milionima, kad se naviknete da ih proneverite tako lako, evo čak i u programu ste u situaciji da proneverite 500 miliona evra, pa se pitamo odakle onoliki novac Draganu Đilasu.Ono što želim takođe da istaknem danas jeste činjenica zašto se njihov plan i program zove „Za dan posle“. Ljudi, vi predstavljate i ono pre, nažalost, ružnu prošlost Srbije do 2012. godine. Nije Srpska napredna stranka nasledila u duhu vaših bajki Snežanu i sedam patuljaka, već je nasledila Demokratsku stranku i vaš režim. Ako ćete već jezikom bajki i crtaća, vi možete samo da nas podsećate na Alibabu i 40 razbojnika u kome, nema sumnje, zna se ko je Alibaba.Samo Alibaba.Samo nam objasnite zašto vam se kampanja ne zove danas - nova šansa za Demokratsku stranku? zašto vam se kampanja ne zove - da nastavimo tamo gde smo stali? zašto ne kažete - da se vratimo tamo gde smo bili 2012. godine? Pa, nećete to nikada uraditi zato što znate da i ovaj 1%, ako toliko i imate, ne biste dobili kada bi iskreno izašli pred građane Srbije i rekli istinu, a to je da ste vi odgovorni za upropašćavanje naše zemlje u svakom pogledu i svakom smislu.Uveren sam, time ću završiti, uveren sam da građani Srbije na predstojećim izborima kada budu glasali za neku od lista, vodiće se svim ovim stvarima i neće dozvoliti da ih jeftina demagogija, sitno politikanstvo i pokušaj Dragana Đilasa da igra na kartu zaboravnosti ili ne znam kakve kolektivne amnezije, da ih sputa i da ih dolaskom na vlast vrati u ona mračna vremena bede i sirotinje kada je sve propadalo, a samo se on bogatio.Zato sam uveren da na sledećim izborima koliko god se trudili da lažima, neistinama, izmišljotinama pokušaju da uprljaju rezultate i umanje rezultate koje postiže Vlada Republike Srbije na čelu sa odgovornom politikom predsednika Aleksandra Vučića u tome neće uspeti i da na taj način Dragan Đilas i ostali njegovi zaposleni i saborci, ta bulumenta bivšeg režima DS, neće biti u prilici da učestvuje u daljem unižavanju naše zemlje, kao što su radili u periodu dok su bili na vlasti, jer, ne zaboravite, kojekakvim pljuvanjem naše zemlje i po stranim ambasadama i kukanjem na različitim adresama oni i dan danas kao opozicija čine sve da učine štetu našoj zemlji.Ljudima zemlji.Ljudima koji će biti danas izabrani u sastave ovih odbora i delegacija želim mnogo uspeha, želim da rade predano, posvećeno i kao što sam malopre rekao, želim im da rade pre svega uvek, jedino i samo u interesu građana Republike i naše Srbije. Hvala vam. Živela Srbija. potpredsednica Narodne skupštine i narodna poslanica Elvira Kovač.Izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsedniče.Predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, najpre bih želela da se izvinim najvećoj poslaničkoj grupi, pošto nije praksa da posle njihovog ovlašćenog predstavnika još neko od ovlašćenih predstavnika dobije reč, ali to je upravo zbog toga što sam ja lično kao član jedne od delegacija, o kojima danas raspravljamo, odnosno članica, trenutno i paralelno na onlajn sednici odbora pa nisam stigla ranije. S toga se zaista izvinjavam. Nije to bio moj plan. Zaista sam planirala da govorim ranije.Kao ovlašćeni predstavnik Poslaničke grupe SVM kada već raspravljamo o tri tačke, a jedna od toga je, mi to zovemo POSP ili Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, ću pokušati nekako da približim građanima i medijima, šta je zapravo POSP i njegov značaj, jer mislim da se malo bavimo time i vrlo malo ću govoriti o delegacijama. Neko od uvaženih prethodnih govornika je rekao – mogao bih satima. Ja kao neko ko je 14 godina npr. u delegaciji Parlamentarne skupštine Saveta Evrope bih mogla satima da pričamo o ovim temama i raduje me što do sada ovo nije bila praksa, ali što danas imamo priliku da pričamo i o značaju parlamentarne diplomatije, a i da da naglasimo značaj recimo Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i samog Parlamentarnog odbora.Težnja Republike Srbije da postane članica EU predstavlja rezultat zaista snažne privrženosti idejama, vrednostima i dostignućima na na kojima je zasnovana EU. Članstvo u EU, kao što to često čujemo i što je činjenica, je strateški cilj Republike Srbije, koji zapravo istovremeno predstavlja i sredstvo pomoću kojeg Srbija modernizuje kako svoj pravni, tako i svoj ekonomski i institucionalni

što sam spomenula, jedan od najznačajnijih osnovnih dokumenata je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Potpisivanjem tog sporazuma Republika Srbija se zaista obavezala na postepeno usklađivanje svog zakonodavstva sa pravnim tekovima EU, kao i njihovu doslednu primenu.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ili SSP je prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima potpisani su još 2008. godine, tačnije 29. aprila 2008. godine. Narodna skupština Republike Srbije, ovaj visoki dom je u septembru, 9. septembra 2008. godine ratifikovao SSP. Poštujući upravo obaveze preuzete sporazumom Republika Srbija je odlučila da odmah na početku sledeće godine, 2009. godine i to 30. januara, sa svoje strane otpočne tzv. jednostranu primenu Prelaznog trgovinskog sporazuma i liberalizaciju trgovine sa EU.Posle sa EU.Posle određenih procedura sa strane EU sam Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je stupio na snagu konačno 2013. godine i to 1. septembra 2013. godine, čime je naša zemlja, Republika Srbija dobila status države pridružene pridružene EU.Zašto o tome govorim povodom ove tačke? Upravo zbog toga što je saradnja ovog doma, Narodne skupštine Republike Srbije sa Evropskim parlamentom institucionalizovana, postojala je naravno i do tada u nekoj drugoj formi, ali tada je podignuta na viši nivo, viši institucionalni nivo upravo uspostavljanjem POSP ili ti Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbija i Evropski

članu 12. SSP-a politički dijalog na parlamentarnom nivou se odvij u okviru ovog spomenutog parlamentarnog odbora, koji nije ni klasičan odbor, a nije ni klasična delegacija, već nešto između i nešto specifično. Njega čine poslanici kako Evropskog parlamenta, tako i poslanici Narodne skupštine Republike Srbije u istom broju, 15 i 15 članova, u skladu sa dogovorom, kao što smo to čuli u jednom od prethodnih izlaganja, u skladu sa dogovorom političkih grupa. Naravno, uvek je predstavljena pozicija i opozicija.Kada su normalna, kako bi mi rekli mirnodopska vremena, ovaj parlamentarni odbor se sastaje najmanje dva puta godišnje. Praksa je da se on sastaje jednom u Strazburu, a jednom u Beogradu. U poslednjih godinu i po dana, svi znamo zbog pandemije virusom korona, se i sednice ovog tela organizuju u onlajn formi. Poslednja sednica je bila u ovom sazivu u januaru ove godine, kada su naši članovi delegacija, pošto Narodna skupština Republike Srbije radi, bili prisutni ovde, ali se nisu videli fizički, već u onlajn formi sa predstavnicima Evropskog parlamenta, pošto su njihova pravila takva da oni još uvek ne putuju.Praksa putuju.Praksa je da se na kraju svakog sastanka POSP-a donese zajednička deklaracija i preporuke koje se upućuju, što je izuzetno značajno, Savetu za stabilizaciju i pridruživanje, kao i zvaničnim institucijama kako Republike Srbije, tako i EU.Mi u EU.Mi u poslaničkog grupi SVM smatramo da je POSP odličan način za jačanje institucionalnih veza. Dakle, POSP je platforma za bolje razumevanje političkog pravca Srbije, promovisanje stavova našim parlamentarnih stranaka u smislu poštovanja standarda i vrednosti EU, kao i, još jednom bih naglasila, strateškog cilja Republike Srbije, a to je članstvo, punopravno EU.Još nekoliko stvari da objasnim. Znači, parlamentarni Odbor za stabilizaciju i pridruživanje je zapravo formiran na osnovu Odluke konferencije predsednika Evropskog parlamenta od 3. oktobra te 2013. godine, koju sam spomenula, ali i Odluke Narodne skupštine Republike Srbije o utvrđivanju sastava POSP-a od 6. novembra 2013. godine, kao i samog SSP-a, iliti Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.Na ovaj način i sam parlamentarni odbor, ali i sama Narodna skupština, znači plenum, imaju jaču i direktnu vezu sa kolegama iz Evropskog parlamenta. Ovo je dobar način, mogućnost da informacije iz Srbije dolaze direktno do evropskih zvaničnika bez bilo kakvih posrednika.Praksa je takva, i to je zaista i funkcioniše, da parlamentarnim odborom naizmenično predsedavaju član Evropskog parlamenta i član našeg odbora iliti predsednik koji je već dugi niz godina, sada i potpredsednik Narodne skupštine, dr Vladimir Orlić. Sednice, kada su normalna vremena, traju čak i dan i po i zaista se naizmenično vrši predsedavanje od strane predsedavajućeg sa strane Evropskog parlamenta i našeg.U poslednje vreme, kažem, ove onlajn sednice su nažalost kraće i poslednjom prilikom nismo doneli ni zajedničku deklaraciju, ali se nadamo da ćemo za nekoliko meseci uspeti da nastavimo normalan rad i da ćemo i u ovom sazivu i u ovoj godini najpre imati minimum dve sednice ovog tela.Svrha tela.Svrha parlamentarnog odbora jeste parlamentarna kontrola celog procesa i, ono što je takođe izuzetno značajno, davanje demokratskog legitimiteta putem upoznavanja Narodne skupštine sa svim elementima procesa.Kao što je to poznato i kao što je aktuelno, u poslednje vreme se dosta pričalo o tome. Kada već pričamo o Evropskom parlamentu i pošto je pre svega nekoliko nedelja doneta Rezolucija iliti Izveštaj Evropskog parlamenta u Srbiji, znači postoji izveštaj Evropske komisije godišnji o tzv. napretku koji se objavljuje u septembru, oktobru i na osnovu toga posle i Evropski parlament priprema izveštaj koji je

slučaju.Rezolucije Evropskog parlamenta, značajno je naglasiti, nema obavezujući karakter, ali zaista služe kao važne politike poruke, kako samoj zemlji koja se nalazi u procesu evropskih integracija, znači u našem slučaju za nas, tako i zemljama članicama EU.Mi

njeno najznačajnije telo, Vlada, kako vam se sviđa, Evropska komisija se bavi samim sobom, traženjem rešenja za vlastite probleme koji su počeli, prvo ekonomskom, pa nekom unutrašnjom krizom, što je sve pojačano naravno i migrantskom krizom, Bregzitom, odnosima sa SAD, ovde spomenutom Rusijom i Kinom i nažalost u poslednjih, sada već možda i godinu i po dana, sa pandemijom Kovid 19.Integracija Republike Srbije u EU je zaista kontinuirano glavni spoljno politički prioritet i strateško opredeljenje Republike Srbije. To je jedan od onih procesa koji uživa podršku većine građana još uvek. Naravno da je ona dosta opala u poslednje vreme, ali pošto imamo redovna istraživanja koja organizuje Ministarstvo za evropske integracije znamo da je podrška građana uvek oko 50%, da li je to 51,52, 53% i mislim da je značajno naglasiti da u ovo sazivu Narodne skupštine Republike Srbije sve parlamentarne stranke koje su ovde su za priključenje Republike Srbije u EU.Smatram EU.Smatram da je značajno naglasiti da svi mi u tom procesu imamo odgovornost. Odgovornost da budemo svesni svoje uloge u ovom procesu, odgovornost da se ponašamo u skladu sa jasnim nadležnostima i obavezama koje proizilaze iz izbornog legitimiteta. Ispunjenje političkih kriterijuma, jer o njima se najviše priča nije samo preduslov za pristupanje EU, već ispunjenje političkih kriterijuma bi trebala da bude i odluka svakog funkcionalnog društva. Politički kriterijumi obezbeđuju najvažnije faktore, a to je poverenje građana u svoje institucije na kome još uvek treba da radimo nažalost. Poverenje građana i u samu Narodnu skupštinu Republike Srbije je dosta nisko.Još malo o samom Evropskom parlamentu. Svesni smo da su poslednji izbori za Evropski parlament bili u maju 2019. godine i da je ovaj novi tzv. sada možda ne toliko novi, ali novi saziv Evropskog parlamenta koji traje od 2019. do 2024. godine dokazuje da su ipak bez obzira na evroskepticizam koji se pojavio u samim zemljama članicama EU, da su ipak proevropske snage i dalje jake. One jesu dobile većinu, mada je trenutna koalicija u Evropskom parlamentu vrlo šarolika. Ipak mora da se naglasi da trenutni, aktuelni, dakle Deveti saziv Evropskog parlamenta ima prilično izmenjenu strukturu i u samom Evropskom parlamentu, kao i ovde u Narodnoj skupštini 60% ovde narodnih poslanika, a tamo tzv. MEP, članove članove Evropskog parlamenta su novi, znači prvi put se nalaze na toj funkciji. To znači da je novi saziv od 2019. do 2024. godine Evropskog parlamenta doneo i dosta promena po pitanju ljudi, osoba koje se bave Srbijom, koji prate. Znamo da je dugi niz godina sadašnji predsednik Afeta, njihovog Odbora za spoljne poslove Dejvid Mekalister bio izvestilac za Srbiju, međutim u ovom sazivu imamo novog izvestioca koji je iz Slovačke, ponovo iz Evropske narodne partije Vladimir Bilčik.Kada govorimo o ulozi Narodne skupštine, u procesu Evropskih integracija Republike Srbije, jasno je da Narodna skupština u ovom procesu ima najpre kontrolnu ulogu, ali i

usvajanje pravnih tekovina EU i mi konstantno pratimo u kom procesu je on zapravo ispunjen.Posebno važan aspekt rada Narodne skupštine o kojem danas razgovaramo je i izuzetno značajna parlamentarna diplomatija koja otvara prostor ponovo za politički dijalog i za razmatranje zaista raznovrsnih pitanja iz procesa evropskih integracija, a i šire.Kroz šire.Kroz parlamentarnu diplomatiju se olakšava proces približavanja EU u saradnji pre svega, najpre, sa državama regiona, susedima, državama članicama EU, ali i sa parlamentarnim skupštinama kako evropskih, tako i međunarodnih organizacija. Ovde se u prethodnim izlaganjima pominjalo nekoliko, ne bih da merim značaj, mi sada na dnevnom redu imamo upravo Delegaciju u NATO, ali znam da su svi poslanici bilo novi, bilo stari, izuzetno posvećeni i poslu u tim delegacijama.Meni je žao što mediji, javnost ne prate dovoljno taj posao koji je značajan, već obično napadaju poslanike koji su u tim delegacijama, zato što troše mnogo novca za putovanja, putovanja, hotele itd. Možda to nije aktuelno u poslednjih godinu i po dana, ali verovali ili ne, bez putovanja mi radimo u tim delegacijama, i to u on-lajn formi već nekoliko meseci u ovom sazivu.Polako sazivu.Polako da zaključim, pošto sam se u izlaganju o samom POSP-u, Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje evropskim integracijama, najviše bavila naravno i evropskim integracijama, želela bih još jednom da podsetim na mnogo značajniji Izveštaj Evropske komisije od Izveštaja od Evropskog parlamenta, iliti rezolucije Evropskog parlamenta, koji je poslednji bio objavljen u oktobru prošle godine. Ovaj visoki dom je raspravljao o njemu krajem decembra ove godine.Samo da spomenem, još jednom da podvučem one preporuke ili ako tako želimo, kritike, koje su se odnosile na samu Narodnu skupštinu i da delimično i odgovorim na njih. Jer, u tom Izveštaju Evropske komisije je rečeno, deo koji se odnosi na rad Narodne skupštine, da je potrebno pojačati kontrolnu ulogu nad izvršnom vlašću, što mi verujem, konstantno radimo, pojačati efikasnost nezavisnost i transparentnost parlamenta, kao i da je potrebno nastaviti posvećenost međustranačkom dijalogu vlasti i opozicije, koji je u toku 2019/20. godine vođen uz posredovanje Evropskog parlamenta. Podsetila bih sve nas da se ovaj dijalog nastavlja sledeće nedelje.Takođe, su pohvaljeni u ovom Izveštaju i koraci preduzeti ka rešavanju nedostataka u radu, kao što je smanjenje hitnih postupaka. Mi od početka ove godine nismo stavili ništa na dnevni red po hitnom postupku. Takođe tu je navedeno da je potrebno nastaviti sa praksom razmatranja izveštaja o radu nezavisnih regulatornih tela, što smo radili krajem decembra i pošto su već neki izveštaji u skupštinskoj proceduri, što ćemo i nastaviti da radimo, i da matični odbori formiraju zaključke na osnovu ovih izveštaja, a mi treba i da pratimo izvršenje preporuka i zaključaka iz tih izveštaja, kao i da je potrebno nadgledati implementaciju ovih preporuka ispunjavanja od strane izvršnih organa.U sklopu svoje kontrolne uloge Narodne skupštine pomenuta su i javna slušanja, jer imali smo jedan period pre dve godine, kada je bio izuzetno nizak broj javnih slušanja u Skupštini. Mene raduje što ovih nedelja možemo da vidimo, ovih dana, dana, da uglavnom u pripremnoj, a kasnije u implementacionoj fazi nekih zakona, je sve češća praksa da matični odbori, kompetentni odbori, ovde u Skupštini organizuju javna slušanja i da zaista postoji širok dijalog.Da

Pošto više nemamo prijavljenih predsednika i ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, sada prelazimo na listu govornika.Narodni poslanik Samir Tandir.Izvolite. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, akademiče Zukorliću, koleginice i kolege narodni poslanici, danas govorimo o sastavu delegacije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.Jasno je iz samog naziva da je stvar proceduralna i tehnička, i Stranka pravde i pomirenja, kao najjača bošnjačka stranka u Republici Srbiji glasaće za predloge, takođe i naš poslanički klub Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke podržaće ovu tačku.Najveći kritičari državnog vrha i predsednika države i Vlade, kada je u pitanju međunarodna politika, ne mogu da nađu ama baš nikakvu osnovu za kritiku. Kada govorimo o saradnji sa međunarodnim institucijama, ono što je uloga parlamenta, parlamentarnih delegacija, grupa prijateljstva jeste da tu politiku međunarodnu koju kreira predsednik države, koju sprovodi i Ministarstvo inostranih poslova, da mi svakako i da intenziviramo tu saradnju na toj razini na kojoj parlamentarne delegacije i mogu.Svakako, opseg delovanja je jako veliki. Kao što znamo, u najvećim odnosima između najvećih državnika, ta lična nota je jako prisutna i zato je jako važno da naši parlamentarci budu uključeni i da zaista predstavljaju državu i ono što su naši je dobro da imamo prijatelje i na istoku i na zapadu, da smo popravili i podigli na najveći mogući nivo kada je u pitanju odnos prema Rusiji i Kini, kada je u pitanju odnos prema muslimanskom svetu koja je razvojna šansa naše ekonomije, gde su naše kompanije

prvenstveno vrednosno.Tu parlament, ovaj saziv i svaki drugi ima ključnu ulogu i kada je u pitanju usvajanje zakona, znači za implementaciju mi nismo odgovorni, Vlada je odgovorna, ali brzina kojom mi usvajamo zakone, zakoni koji poštuju proceduru i javnost ima 15 dana da se upozna sa njihovim sadržajem. Mislim da ovaj parlament to i ovaj saziv apsolutno poštuju.Ono što je osim međunarodne saradnje jako važno, i hoću da pohvalim, ovaj saziv jeste dislociranje sastanaka, kolegijuma van ove zgrade i van Beograda. To se desilo u Valjevu. Očekujem da se to desi i u sandžaku, da se održi ta sednica i u Novom Pazaru i drugim krajevima naše zemlje. Zašto? Jako je važno da građanke i građani u našoj zemlji upoznaju se sa radom parlamenta i da se što češće resorni odbori održavaju van Beograda. Jako je važno da se o radu parlamenta, o našim nadležnostima, da se upoznamo šta su problemi građanki i građana, jer ja se sećam tog kolegijuma u Valjevu, mislim da su to ta pitanja sa terena ljudi iz baze suštinska pitanja koja ovde treba da delegiramo i kada je plenum u pitanju i kada su u pitanju pitanja Vladi, predsednici Vlade i resornim ministarstvima.U danu za glasanje glasaćemo za ove predloge. Hvala. narodni poslanik Snežana Paunović.Izvolite.

dragi građani Srbije, govorili su moje kolege o važnosti ove teme o kojoj se nije često razgovaralo u parlamentu, ne zato što nije postojalo razloga, nego zato što se uvek neke stvari čine malo važnijim.Međutim, ja zaista mislim i podržaću sve diskusije koje su išle u tom smeru da je jako važno voditi računa o tome ko su članovi i ko čini sastav delegacije i odbora i za to postoji mnogo razloga.Imamo primere iz prakse koja govore u prilog tome koliko je važno kada su to dobro izabrani ljudi imamo primere iz prakse koji govore u prilog tome koliku štetu plaćamo kada se neprofesionalno ljudi odnose prema pozicijama za koje su dobili poverenje bez razlike da li mi ovde govorimo o poverenju koje su im ukazali građani birajući ih za narodnog poslanika ili o poverenju koje im ukažemo mi kao njihove kolege. Čini mi se da je kolega Jovanović govorio o tome da se partijskim konsenzusom uglavnom dogovori ko će biti u sastavu delegacije.Zašto su ti ljudi važni osim ovoga o čemu je govorila potpredsednica Skupštine, i to jeste bio jedan onako širok presek svega toga što predstavljaju i delegacije i pre svega rad naše delegacije kada je u pitanju Evropski parlament.Ali, ono na šta želim da stavim akcenat opominjući sve nas, i to ne radim prvi put, i neću to raditi poslednji put, govoriću o tome kada god budem imala šansu, jeste da moramo da se okrenemo oko sebe i malo pogledamo neke primere koji nam ukazuju na jedan naš nedostatak koji nikako da otklonimo, a to je na činjenicu da smo često često u nekom periodu iza nas imali na ovakvim pozicijama ljude koji su ne koristeći svoje vreme i svoj položaj da govore jednu istinu o Srbiji, dovedeni bili u situaciju da inače sa jednom težnjom i okruženjem i međunarodnog faktora da budemo satanizovani mi svojim ćutanjem doprinesemo da to tako u dobroj meri i izgleda.Imali smo tako neki pokušaj, ako se sećate, tužbe, koji nam se vratio kao bumerang. I da ne bih analizirala koliko je to bio pre svega diplomatski promašaj i pre svega pogrešno pitanje, ja ću reći šta su posledice svega toga.Moglo se na tu temu govoriti i iz potpuno drugih uglova, moglo se govoriti na način što se za nešto pripremite, moglo se i mora se govoriti pre svega, i to je opomena za sve vas, pa i vas uvažene kolege koje danas biramo, odnosno koje ćemo izabrati u danu za glasanje, kojima ukazujemo poverenje pre svega svojim diskusijama, moramo se izmestiti iz onog što je lično, koliko god da nekada imamo samo takav pristup.Šta znači kada po svaku cenu želite da makar i nečemu što niti je država niti će ikada biti date na važnosti, danas pišu novine, jučerašnja sednica Saveta bezbednosti i izvesna predstavnica kosovskih tzv. institucija u UN. Toliko je neistina izgovoreno juče, ali sa toliko težnje da se ubedi međunarodna javnost da je to tačno, da ja ostajem po ko zna koji put potpuno šokirana. Stavljen je akcenat na nekakvu torturu nad aktuelnim premijerom tzv. vlade Kosova Aljbinom Kurtijem, za koga kaže da je neprestano maltretiran u zatvoru više od dve godine kao student. Ne vidi se na njemu to maltretiranje, pre se vide neki drugi nedostaci, ali, da ne preuzimam ulogu onih koji su za to išli u školu. Onda se govori o 20 hiljada silovanih albanskih žena, o čemu je bezbroj puta spinovano, govoreno, iznošene kojekakve laži, ali i demantovano.Onda se navodi primer nekakvih narodnih poslanica u aktuelnom sazivu tzv. skupštine tzv. Kosova koje su žrtve ne znam kakvog nasilja i ne znam kakvog genocida. Ali se u završnici kaže, savetodavno u odnosu na Srbiju i na parlament Srbije, da bi morali da izađemo iz prošlosti, mračne, „jer sebe držimo u mraku i to nas vodi u rasizam, fašizam i genocid“. Pa se još i kaže da ćemo to uraditi brže ako raščistimo sa ratnim zločincima, a ne da nam oni sede u parlamentu sada.Ja ne znam, uvažene kolege, ko je od vas ratni zločinac, od nas, očigledno bi mogao da bude bilo ko i nije ova diskusija apsolutno važna, niti je persona koja je govorila važna, ovde se radi o diskusiji koja je izgovorena na sednici Saveta bezbednosti i tu je ta opasnost. Neko se ne libi da ni jednog trenutka izgovori laž. Moje suštinsko pitanje – zašto onda imamo problem da u određenom momentu kao predstavnici svoje države kažemo istinu? Zašto onda ne uradimo to, nego ostavljamo sebi prostor da se nekome dopadnemo ili ne dopadnemo?Da dopadnemo?Da bismo se istinama bavili, ja ću probati da pomognem svima nama koji jesmo članovi delegacije, svima nama koji jesmo predstavnici na ovaj ili onaj način i na kraju svima nama koji, rekao je neko od kolega pre mene, jesmo članovi poslaničkih grupa prijateljstava za koje mislim da su takođe jako važne i mislim da ste o tome govorili, potpredsedniče, upravo vi. Važno je razgovarati sa našim kolegama, jer taj direktan kontakt ume da razbije predrasude. Imali smo sjajno iskustvo kada je Poslanička grupa prijateljstva sa Emiratima u pitanju, zajedno smo u tome učestvovali. Postoje između nas razlike, ali razlike o kojima moramo da razgovaramo i razlike koje moramo da prevaziđemo.Vraćam se ponovo na ovu diskusiju, ne zato što je važna nego zato što Kosovo onlajn objavljuje 14. 04. da je mladić napadnut i to u trenutku kada je bio u društvu devojke i sestre, one nisu povređene, ali on jeste. Napadnut je kada se vraćao kući, nešto pre 22 časa. Znači, ne govorimo ni o kakvom vremenu koje je ne znam kako kasno. Napala su ga, kako navodi, trojica Albanaca. Moj predlog za sve ove koji bi da se na međunarodnom nivou bave politikom a nisu izašli iz svoje mesne zajednice – improvizovali su državu, pa bi bilo dobro da makar povedu računa kako funkcioniše taj divlji zapad na čijem su čelu. To je za nas važno zbog naših predstavnika, zbog ljudi koji su nealbanci, zbog ljudi koji su izloženi raznoj torturi i to više nema veze ni sa verom ni sa nacijom. Ja mislim da oni lagano upadaju u jedan vrtlog koji kaže da se i među sobom obračunavaju na jedan brutalan način, čak i među samim albanskim stanovništvom, u zavisnosti od toga kakvoj političkoj opciji pripadaju.Ono što je za mene apsolutna vest jeste podatak koji sam, i još jednom, to ne radim prvi put, drugi put ću pohvaliti Kancelariju za Kosovo i Metohiju u ovom sazivu zato što sam u dva navrata postavila pitanje i u oba slučaja dobila odgovor koji je po meni istorijski dokument. Setićete se ko je bio u sali da sam pitala da li slučajno poseduju podatak koliko je to srpskog zemljišta uzurpirano na KiM, koliko zemljišta ne može da bude obrađivano ili vlasnici čak i ne znaju šta se sa tim zemljištem dešava i ko ga obrađuje i dobila jedan sjajan odgovor, prepun podataka, evo, to izgleda ovako, na četiri pune strane A-4 formata i on je zastrašujući.Prvo, u tri navrata je sam UNMIK pravio određene agencije i organizacije koje bi trebale da se bave upravo pitanjem imovine na KiM. U sva tri slučaja to je bio jedan potpuno bezuspešan pokušaj. Prva agencija koja je napravljena jeste DSI – Direkcija za stambeno-imovinske poslove i prema navodima oni su je napravili upravo tada da bi pokazali koliko je zapravo albanskog nekog zemljišta neuknjiženo pod pritiskom loših zakona Republike Srbije, itd, iz 90-ih.Šta je praksa pokazala? Praksa je pokazala da je od 2000. do 2006. godine ukupno predato 29.155 zahteva za povratak nepokretne stambene imovine, kuća i stanova. Ono što je važno jeste da se albanskih zahteva u tom slučaju koje su kategorizovali kao slučaj A, pošto su zahtevi nealbanaca kategorizovani kao kategorija C, dakle, u A kategoriji su imali svega 1.212 prijava. Napravili su agenciju koja ih je demantovala. Pa su onda DSI zamenili Kosovskom agencijom za imovinu 2006. godine, sa zadatkom da rešava slučajeve uzurpacije imovine. Kosovska agencija za imovinu je, za razliku od prethodne, bila nadležna i da pored kuća i stanova rešava i o uzurpiranom zemljištu i poslovnim prostorima, pa se onda upalo u vrtlog u kome je 42.116 zahteva podneto od strane Srba i nealbanaca koji su živeli na KiM. Od svih ovih slučajeva o kojima ja ovde govorim, sve tri agencije koje su napravljene rešile su jedan. Ja ne umem to da pretvorim u procente i ne govorim slučajno o ovome.O ovome govorim svima članovima delegacija, svim članovima parlamentarnih grupa, svim članovima i grupa prijateljstva, jer ovo jesu podaci koje je u obavezi svaki narodni poslanik države Srbije da naglas kaže – osim što imamo uzurpiranu teritoriju, mi imamo, po ovim podacima, preko 54% zemljišta što u državnoj, što u privatnoj svojini koja je apsolutno uzurpirana. Ovo nije podatak koji nema naš tim za tehnički dijalog. Sigurna sam da ga ima, samo nisam sigurna u kom će trenutku neko imati svest da o ovome mora da se razgovara.Sva ovo pričam, ne zarad nas koji u većini slučajeva ovo znamo, gotovo sam sigurna da nema narodnog poslanika u Republici Srbiji koji ovo ne zna, nego zarad javnosti, koja bi danas mogla da ne razume zašto razgovaramo o važnosti predstavnika Republike Srbije u delegacijama, koja ne razume koliku štetu može da nanese, neko ko ne poznaje problem, neko ko problemom ne želi da se bavi i neko ko svoju poziciju koristi isključivo za samoreklamu.Koliko god da ova moja priča, u ovom trenutku deluje suvoparno, vrlo je u temi, ovo je pitanje svih pitanja Republike Srbije, ovo je najotvorenija rana koja Republike Srbije ima i ovo je tema na kojoj svakodnevno pokušavaju da na spočitavaju koje kakve budalaštine, vraćajući nas u nekakvu prošlost koju improvizuju ili kreirajući neku budućnost koja bi se njima dopala. Iz ovakvih podataka, zapravo izvire snaga da odbranimo sve ono što branimo na dnevnom nivou, da se odbranimo i od čestitki za Dan državnosti, koje su nedvosmisleni i koji znaju da nam objasne kako je naš zadatak samo da prihvatimo nešto, a ne zaboga da ni u jednom trenutku kažemo šta je druga strana ove medalje.Šta bi se desilo, kada bi smo govorili o žrtvama, u srpskom parlamentu? Ne mislim da za tim nema potrebe, nego ja prosto nemam, nažalost vremena, zato što će iza mene govoriti i moja koleginica Dijana, o opet ne manje važnom segmentu cele ove priče. Mi moramo da postanemo svesni činjenice, da koliko god imali političke razlike, ideološke razlike, a imamo ih i prirodno je da ih imamo, jednoumlje ne vodi ničemu, postoje teme oko kojih moramo biti i jednoglasni i izričiti, i one se zovu i nacionalni interes i nacionalni stav. Ovakve stvari bi morale da budu nacionalni stav. ne nosimo iz kuće, kao vaspitanje, onda bi to morali da uvežbamo, kada sebi dozvolimo luksuz da preuzmemo neku funkciju, pa da onda ne napravimo krupne greške, koje ni 10 godina posle ne mogu da se isprave, nego nam se vraćaju, kao defakto stanje, zaboga presuda međunarodnog suda, samo zato što smo neuki, nemušti postavili naopako pitanje.Ceo prvi deo moje diskusije se, odnosio upravo na to. Od naših otvorenih pitanja koje su vrlo precizna i vrlo teška, mi smo postavljali nemušta, a tamo gde pitanja nema, gde države nema, tamo gde se masa stvari nije dogodila, spinuje se već 30 godina, kontinuirano. Možda nije loše da ponekada u momentu i prepišemo određene stvari, ne zato što su pametne, nego zato što mi se čini da je ovo vreme u kome i to pije vodu.Zaista ću završiti da ne pretera sa vremenom koje ću iskoristiti, ali osim što ću naglasiti da, a to je rekao i predsednik poslaničke grupe, poslanici SPS će svakako podržati predlog. Još jednom apelujem da se po svaku cenu izdignemo iznad partijskih razlika. Ovo ne govorim samo zbog nas koji smo u sali, ovo govorim zbog svih ostalih koji ovo prate preko tv ili imaju svoje izvestioce sa zasedanja Skupštine. Hajde da se sklonimo iz dnevnog politikanstva kada postoje neke važne teme i da postanemo ozbiljni predstavnici našeg naroda zato što je Srbija ozbiljna zemlja. Ako sa neozbiljnih pozicija računamo na glas, teško da ćemo do njega doći. Ako do njega i dođemo, onda to ume da bude skupo plaćeno i žestoko kažnjeno.Dakle, hvala vam na pažnji, hvala vam na razumevanju kada je u pitanju ova tema, ali ću vam se naročito zahvaliti ako jednoga dana zaista pokažemo da smo se izdigli iznad svega onoga što su greške koje su iza nas. Hvala

Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije dr Orliću, poštovani narodni poslanici, vrlo je važno doneti odluku o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama,

da kažem da bivša vlast, oličena u Draganu Đilasu, Vuku Jeremiću i Borisu Tadiću, nam je ostavila pored ostalog zemlju ekonomski, infrastrukturno, industrijski devastiranu. Danas je ta zemlja, Srbija ekonomski, infrastrukturno, industrijski na zavidnom nivou.

Danas je vojska Srbije na zavidnom nivou i garant mira i naših građana i naše otadžbine. Bivša vlast Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Borisa Tadića, ostavila nam je zemlju sa najgorim zdravstvom u Evropi, bili smo poslednji, 36 na rang listi. Danas je to zdravstvo među 15 najboljih zemalja u Evropi.

ekonomski uništenu pljačkaškom privatizacijom, dovedeno do bankrota. Danas je ta zemlja, Srbija ekonomski stabilna i stabilnim finansijama.

Danas je ta vera naših građana na solidnom nivou, kada je u pitanju budućnost.Na kraju, bivša vlast Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Borisa Tadića,

Danas je zaduženost na evropskom nivou, a međunarodni ugled naše otadžbine na zavidnom politika SNS i njenog predsednika, Aleksandra Vučića povratila je taj međunarodni ugled naše zemlje, zato je razmena iskustava parlamentaraca izuzetno važna za sve zemlje, posebno je važna u ovim teškim pandemijskim vremenima, zbog Kovida-19. Naše iskustvo i naše zemlje je izuzetno bitno za zemlji u okruženju i za ostale svetske zemlje kao iskustvo drugih zemalja za nas.Naši nas.Naši poslanici trebaju pored ostalog u tim međunarodnim institucijama da promovišu našu zemlju, onakvu kakva ona ona zaista jeste i zato je izuzetno važno ko su predstavnici, slažem se sa prethodnom narodnom poslanicom, ko su predstavnici u tim međunarodnim organizacijama.Iskustvo govori da nisu bili najbolji, a evo ja ću dati i primer, vlast bivša Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Borisa Tadića, nije promovisala našu zemlju onako kako je zaista trebalo i kako će oni promovisati našu zemlju, kad njihov opozicioni predstavnik blati srpski narod i državu, ovde u zemlji, kako će oni kad se nađu kao narodni poslanici ili članovi interparlamentarnih delegacija promovisati našu zemlju.Njihov saborac Petričić kaže, evo primera da vidite šta kaže za naš narod i građane Srbije i za našu zemlju, citiram – ovaj narod je neprosvećen i naivan. Srbija je zemlja u kojoj živi glupo i slepo roblje, završen citat.Je li to gospodine Đilasu, Vuče Jeremiću i Borise Tadiću, vaš odnos prema srpskom narodu i prema srpskoj otadžbini, kada nazivate srpski narod neprosvećenim, naivnim i glupim i slepim? Hoćete li tako promovisati našu zemlju, ako ne daj Bože dođete sutra na vlast?Ili

Setite se, prebacili su pregovore iz Ujedinjenih nacija na Evropsku uniju. Jel tako su nam predstavili i doveli Euleks,

tako i Vuk Jeremić vodio je računa dok je bio u međunarodnim organizacijama, u ovom slučaju u Ujedinjenim nacijama, samo o svom vlastitom džepu.

I danas se bavi politikom, taj Vuk Jeremić član međunarodne bande lopova i prevaranata, jer do danas nije objasnio građanima Srbije na ime kojih usluga je dobio taj novac?Isti

izvora.Poštovani građani i do dana današnjeg Vuk Jeremić nije objasnio na ime čega je to dobio, a evo ga preti da neće izaći na izbore, već da će ulicom pokušati da osvoji vlast, ali se prevario u tom

kompanija koja posluje u Šangaju i Hong Kongu. Evo ga ovde sa Draganom Đilasom. Pa i Đilasovi su računi u Hong Kongu.Znači, sarađivali su već u to vreme

Patrih Ho i Šeif Tidijangadio. Evo to su njihovi poslovni partneri i tako su uništavali finansijski i ekonomski sistem naše zemlje i predstavljali nas u međunarodnim organizacijama.Taj

da građanima Srbije objasni na ime čega je dobio toliki taj silan novac iz inostranstva.I da ne oduzimam dalje vreme, poštovani građani Republike Srbije, uvaženi narodni poslanici dok se naš predsednik Aleksandar Vučić svakodnevno bori i vraća međunarodni ugled naše zemlje Srbije provodeći politiku mira, ne samo u regionu i Evropi, nego i u svetu, politiku stabilnosti, politiku ubrzanog ekonomskog razvoja, politiku zdravlja svih naših građana i u okruženju, dotle Dragan Đilas i Vuk Jeremić vode računa samo kako će prikriti svoje račune,